Hvala vam

Hvala vam

Sljedeća točka je: - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2015. godini, sažetak. Podnositelj je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zbog obimnosti izvješća nije umnoženo već se nalazi na web stranici Hrvatskog sabora. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ste primili na sjednici. Podnositelj želi li dati dodatno obrazloženje. Akademik Pavao Rudan, glavni tajnik HAZU-a. Izvolite. Kada je 1861. godine 29. travnja shvaćajući poruku prosvjetiteljstva da je jedino prosvijećen narod slobodan je jedino prosvijećen narod slobodan narod, Josip Juraj Strossmayer je u onoj svojoj glasovitoj rečenici – Prosvjetom do slobode! – zatražio od članova Hrvatskog sabora da se osnuje institucija pod nazivom Academia sciencarum et acium slavorum medidionarium. Otada je naša akademija uvijek razvijala znanstvenu, umjetničku, kulturnu djelatnost, brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, da je prijedloge i mišljenja za unaprjeđivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Svi vi članovi Hrvatskog sabora dobili ste izvješće o našem djelovanju u 2015. godini i zamoljen od svoga uvaženog kolege, dragog potpredsjednika Sabora, akademika Željka Reinera, da budem jako kratak a ne onako dug kao što sam bio na saborskom odboru ja ću vam samo, gospođe i gospodo reći nešto u zaključku moga izvješća. Hrvatska je Akademija još od dana osnivanja pa sve do danas bila jedna od temeljnih institucija, bila je i jest hram kulture hrvatskog naroda i svih građana RH, hram znanosti, umjetnosti, retorike i stvaralaštva. Naša je Akademija i prošle 2015. godine savjesno, ozbiljno i odgovorno izvršila zadaću koju joj je namijenio Hrvatski sabor još godine 1861. što smo jasno pokazali postignutim rezultatima tijekom 2015. godine. U Akademiji je održano 89 sjednica akademijinih razreda, 32 sjednice znanstvenih vijeća, 34 sjednice odbora, povjerenstava i uredništva, 123 znanstvena skupa, simpozija, savjetovanja i okrugla stola, 3 skupštinske zasjedanja, 23 svečane sjednice, dodjele nagrada i koncerata, posjete 42 delegacije i događanja iz područja međuinstitucijske i međunarodne suradnje, 38 radnih predavanja, 50 predstavljanja knjiga, konferencija za novinare, predstavljanja programa i prikazivanja filmova, 30 izložbi te 7 komemoracija preminulim našim članovima. To ukupno čini 471 događaj, čak je nekoliko tijekom istoga dana. Tijekom 2015. godine zahvaljujući djelovanju Hrvatske Akademije i njezinih članova te Zaklade HAZU objavljeno je ukupno objavljeno je ukupno 2066 publikacija. S pravom se ponosimo jer smo time našim zajedničkim radom i zahvaljujući nastojanjima svih članova akademije našu instituciju otvorili javnosti u vrijeme otvorenih vrata, našu je instituciju posvetilo više od 10 Svojim smo radom zastupali najviše kriterije kvalitete i slobode znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva, poticali smo a i promicali znanstveni, kulturni i gospodarski napredak oslanjajući se ponajprije na priznati stvaralački i moralni autoritet naših članova. Zato je naša Akademija i u 2015. godini kao što volim reći znala buknuti ponekad čistim plamenom intelektualne i moralne savjesti. i završavajući ovo izvješće, dopustite mi gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora da se u ime predsjedništva i uprave HAZU zahvalim svim djelatnicima posebno razrednim tajnicima, članovima predsjedništva, voditeljima znanstvenih i muzejsko-galerijskih jedinica, predsjednicima znanstvenih vijeća i odbora, svim članovima akademije, svim službenicima i namještenicima u jedinicama i stručnim službama, svim znanstvenicima i znanstvenim novacima na zalaganju i aktivnostima jer jedino smo svojim zajedničkim radom u otežanim financijskim uvjetima omogućili obavljanje mnogobrojnih i raznovrsnih zadaća koje tek naznačujem u ovom izvješću a detaljno su opisani u knjizi 119, dakle 119 godina Akademija tiska svoj Ljetopis. Knjiga je podijeljena svim zastupnicima u Saboru a u skladu sa otvorenim radom naše najviše znanstvene i umjetničke institucije u RH dostupna je i preko mrežnih stranica Akademije. Prema tome, sva izvješće možete dobiti na mrežnim stranicama akademije. Temeljem iznošenog te podataka objavljenih u 119. knjizi Ljetopisa, predlažem vam, Hrvatskom saboru da prihvati izvješće o radu HAZU u 2015. godini te Izvješće o financijskom poslovanju i završni račun za 2015. Zahvaljujem na pažnji. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom akademiku Pavlu Rudanu na ovom obrazloženju. Žele li izvjestitelji odbora uzet riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. Prvi se u ime Kluba zastupnika HDZ-a za raspravu prijavio uvaženi kolega potpredsjednik Hrvatskoga sabora, gospodin Željko Reiner. **Reiner,

na početku odmah kažem, da naravno klub HDZ-a će podržati ovo izvješće a vjerujem da će i svi drugi klubovi podržati to izvješće. razlog moga javljanja je zapravo da ukažem na neke detalje o radu HAZU koji nisu možda toliko šire poznati. Prvo je percepcija, dakle percepcija je ne rijetko pojednostavljeno takva da je HAZU ona krasna, neorenesansna palača na Zrinjevcu i da je to HAZU. Nije to HAZU. HAZU ima 25 znanstveno istraživačkih jedinica, 12 mjesta u Zagrebu i 13 izvan i u Bjelovaru i u Križevcima i u Osijeku i u Požegi, Splitu, Varaždinu i u Puli. Ima 7 muzejsko galerijskih jedinica osim Strossmayerova galerija naravno koja se nalazi u palači Akademije. Ima Arboretum u Trstenu, ima knjižnicu itd., itd.. Prema tome HAZU jest daleko više nego li velim daleko više nego li velim ta jedna Zgrada koja je nama obično pojam Akademije. S druge pak strane Akademija je doživjela zadnjih godina, ja bih rekao jedan novi pristup javnosti jer se puno više nego li je to, što je to bilo ranije otvorila javnosti, otvorila javnosti na razne načine i sve više srećom mediji prate rad Akademije i kroz to upoznaju šire pučanstvo sa time što Akademija radi. Nekoć je Akademija djelovala malo distancirano i možda se činilo da u Akademiji, ja sam jedanputa na ovom mjestu prije nekoliko godina rekao da neki misle da Akademija skup tako jako mudrih i jako zaslužnih starijih ljudi koji međutim sad više ne rade baš jako puno. Evo dokaz, ova debela knjiga je dokaz da članovi akademije itekako rade i da oni i dalje itekako puno publiciraju, oni su publicirali veliki broj publikacija, 2728 znanstvenih radova iz raznih područja od društveno-humanističkih, društveno-humanističkih, prirodnih, tehničkih do bio-medicinskih. Naravno objavili su i veliki broj knjiga i kao što je i glavni tajnik rekao doslovce svakoga dana, a neke dane i po dva događanja što umjetnička, što znanstvena su organizirana od strane akademije. Postoji još nešto što je važno napomenuti, akademiji se svojedobno znalo predbacivati da ne reagira na neke aktualne usuđujem se reći političke događaje i kao prvo želim reći uloga akademije i nije da na to reagira, ona treba i ne smije biti podložna dnevnoj politici. Ona treba promišljati strateške stvari važne za hrvatski narod i hrvatske građane uopće a ne zapravo pojedinačne slučajeve, pojedinačne stvari koje se svakog dana događaju itd. I uistinu ona to i radi, i to iz raznih aspekata. Kad pogledate od prijedloga akademijinih za organizaciju državne uprave primjerice u Hrvatskoj, za modernizaciju prava u Hrvatskoj, o migracijama kao velikom problemu koji je aktualan ali nije dnevno politički, o položaju Roma u Hrvatskoj, manjina itd. akademija je o tome organizirala okrugle stolove, publikacije objavljivala itd. Međutim, treba reći da je akademija i reagirala na neka zbivanja koja bi se možda čak i mogla podvesti pod aktualno politička ali koja su imala šire implikacije na hrvatski narod i na hrvatske građane općenito svojim izjavama. Te izjave nisu uvijek dobivale adekvatnu pozornost u medijima, a značile su ja osobno mislim puno i mogli su zapravo poduprijeti mnogo toga zašto smo se zalagali pa i ovdje u ovom mjestu, primjerice od izjave o neprihvatljivosti svojedobno prvostupanjske osuđujuće presude Haaškog suda protiv generala Ante Gotovine i Mlade Markača koja se onda kasnije pokazala upravo ispravnim i Haaški sud je upravo učinio ono što je akademija znanstveno i na temelju dokaza dokazivala tada. Osim toga akademija je recimo kad se ulazilo u EU onda je dala izjavu o građana da dođu na referendum za ulazak Hrvatske u EU jer je to bio jedan važan događaj u hrvatskoj povijesti. Kad su se zbivala neki događaju koji su mogli potencijalno ugroziti opstojnost hrvatskog naroda u drugim zemljama i tada se akademija oglašavala, pa samo da podsjetim na izjavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o hrvatskom identitetu Bunjevaca jer sjećate se da su ti pokušaju bili i svako toliko ponovno se oživljavaju da se pokuša uvjeriti da postoje Bunjevci i Hrvati u Srijemu, Banatu i Bačkoj. Međutim, ima i aktualnih izjava koje su vezane uz neke stvari koje će se tek dogoditi ili se događaju primjerice izjava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u povodu presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ u predmetu Prlić i ostali gdje se opet dotiče jednog vrlo važnog segmenta koji može imati ozbiljne posljedice, mi smo i jučer o tome raspravljali u ovom Visokom domu za opstanak hrvatskog naroda ne samo u BIH nego li i imati implikacije i na hrvatsku državu. Prema tome, akademija se svojim izjavama referirala na niz događaja koji su imali i recimo aktualni karakter ali ne dnevno politički karakter i ja mislim da upravo na taj način ona treba i dalje funkcionirati, ona treba biti hram znanosti, kulture i umjetnosti koji će objedinjavajući sve ono najbolje što imamo u znanosti, kulturu i umjetnosti naravno imamo vrlo kvalitetnih ljudi i izvan akademije ali ona ima ograničen broj članova i nažalost mnogi koji zaslužuju ući u akademiju nisu u akademiji, ali ona treba i dalje davati strateške smjerove smjerove za razvitak dakle općenito hrvatske kulture, hrvatskog narodnog bića, hrvatske umjetnosti i hrvatske znanosti. tako je funkcionirala dosada, ja sam uvjeren da će ona funkcionirati tako i odsada i to pokazuje zapravo upravo i ovo izvješće. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi potpredsjedniku Sabora gospodinu Željku Reineru na ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a javio uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi glavni tajniče akademiče Rudan, kolegice i kolege. Pa teško je nešto novo, kvalitetno, suštinski reći nakon izlaganja dva akademika. odmah na početku mogu reći da će klub SDP-a podržati ovo izvješće. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao savjest hrvatskog društva, kao hram kulture, znanosti i umjetnosti kako je govorio Strossmayer potiče i organizira znanstveni rad, zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njenoj afirmaciji u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima od osobite važnosti za RH. Dakle, iz izvješća koje smo svi dobili iz Ljetopisa kojeg se nadam da smo ga bar prolistali, iz onog što je uvodno rekao akademik Rudan i što je u ime kluba HDZ-a govorio akademik Reiner jasno je da akademija u godini na koje se odnosi ovo izvješće 2015. ispunila sve svoje zadatke koje je postavila pred sebe. Stoga ja neću sad ponavljati sve ono što piše, što je rečeno. Možda samo nekoliko važnih podataka. Treba ponoviti da je akademija tijekom 2015. organizirala 471 događanje što je zaista impresivna brojka. Od svih događanja ja bih recimo posebno i danas izdvojio manifestaciju „Noć knjige“ i „Noć muzeja“ jer je te manifestacije posjetilo više od 10000 posjetitelja čime samo pokazuje u kojoj mjeri je taj projekt, projekt otvorenih vrata akademije značajan. Važno je napomenuti da se pod okriljem Hrvatske akademije započele pripreme za obilježavanje 450 godišnjice Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubića Nikole Šubića Zrinskog. Značajno je naglasiti i da je akademija objavila 266 publikacija. Ako uzmemo 51, a sa 5 radnih dana, to znači praktično da se svaki radni dan objavi bar jedna publikacija zahvaljujući Akademiji znanosti i umjetnosti. Stoga mislim da zaista možemo pohvaliti rad akademije, svih ljudi koji su okupljeni oko akademije, sve što čine i pozitivnim ocijeniti nastojanja akademije da se kontinuirano promiče znanstveni, gospodarski i kulturni napredak Republike Hrvatske. Ono što posebno zaslužuje pažnju a što je rečeno i prošle godine kada smo raspravljali u izvješću i na Odboru za obrazovanje, a to je skup koji je organiziran u akademiji, dakle prva Međunarodna znanstvena konferencija koja se bavila položajem Roma u Hrvatskoj pod nazivom „Položaj Roma u RH, jezik, kultura i književnost“. Dakle, to je jedno događanje koje sigurno treba istaknuti danas ovdje u hrvatskoj sabornici. Već sam rekao da su ovi projekti otvorenih vrata nešto što je sigurno zasluga sadašnjeg vodstva akademije, akademika Kusića i njegove desne ruke glavnog tajnika Rudana ali i ostalih članova akademije. Jer akademija zaista prije je bila prezatvorena i nerijetko ono što je rekao akademik Reiner se svodilo na razmišljanje da je to ona lijepa zgrada, a ne ono što se događa ne samo u toj zgradi nego diljem Hrvatske. Posebno se veselim nekim novim projektima koji nisu u ovom izvješću, ali ćemo vjerujem o njima razgovarati iduće godine, a možda na neki način, evo i moja preporuka je akademiku Rudanu da nešto od toga se možda dogodi i u ovoj sabornici ili svi odemo u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, a to je projekt Hrvatska prirodna gospodarstva. Dakle, mislim da je to jedan sjajan projekt koji je počeo 2013. i završio 2017. gdje su na jednom mjestu popisana sva prirodna bogatstva RH. I vjerujem da bi to za nas saborske zastupnike bio još jedan način kako da se upoznamo sa radom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja se recimo posebno veselim Muzeju medicine i farmacije koji očekujem da će biti dostupan svima. Posebno želim pohvaliti rad akademijinih zavoda i ne zato što dolazim iz Rijeke, jer govorim u ime Kluba zastupnika SDP-a rad najmlađeg zavoda, Zavoda za transplantacijsku i kliničku medicinu i molekularnu medicinu u Rijeci pod vodstvom akademika Rukavine koji čini sve ono zapravo čemu bi akademija trebala služiti. Dakle, gotovo jednom mjesečno okuplja studente, liječnike, gospodarstvenike i raspravljao o nekim važnim pitanjima koji se odnose na ovo područje koje ovaj zavod pokriva, ali zapravo i sve društvene teme u tom dijelu Hrvatske. Završit ću pohvaljujući i zahvaljujući se glavnom tajniku i akademiji na svemu što čini sa jednom rečenicom koju ako se ne varam je i akademik Rudan govorio prošle godine, dakle da je akademija plamen moralne intelektualne savjesti. Ja želim da taj plamen bude što veći i nadam se da će mjesto u akademiji naći i neki zaslužni drugi ljudi koji svojim bogatim opusom zaslužuju i Nobelovu nagradu. Međutim, još uvijek nisu našli mjesto u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Željku Jovanoviću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Jovanović, kako komentirate nedavnu prijavu uglednog znanstvenika doktora Josipa Stjepandića Etičkom povjerenstvu da ste bili u sukobu interesa za vrijeme dok ste bili ministar u Vladi kad ste objavili šest znanstvenih radova u čemu vam je pomogao i ovdje prisutni tajnik HAZU gospodine Rudan koji je vrlo dobro znao za to, a omogućio vam je, dakle da te radove objavite o navodnom suautorstvu. I zanima me također da li je sestra predsjednika Zaklade za znanost izabrana isto u vašem mandatu bila vaša mentorica pri izradi doktorske disertacije? Da li su to razlozi zbog kojega vi ovakve hvalospjeve dajete Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ili postoje možda neki drugi motivi. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu. Ja bih vas zaista molio da se držite teme rasprave i da se ne spuštate na ovu razinu, ali budući da sam vam dao mogućnost replike, odgovor na repliku uvaženi kolega Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala kolega Bunjac. Pa sve ovo što ste rekli ocjenjujem kao jedan običan pamflet frustriranog gospodina Stjepndića ako sam dobro čuo kako ste rekli. što se tiče mog sukoba interesa u periodu dok sam bio ministar o tome se izjasnilo nadležno tijelo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje nije pokrenulo postupak jer je zaključilo da nema nikakve osnove za moj sukob interesa. Što se tiče radova koje sam objavio, pa evo ja ću vas pozvati na američkog nobelovca nažalost nisam ni blizu Nobelove nagrade koje je za vrijeme dok je bio državni tajnik, a to je recimo u rangu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, on je bio državni tajnik za energetiku, objavio je 50 cc radova. Eto volio bih da sam ja bio tako uspješan. Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na odgovoru na repliku. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. zahvaljujem. Ja ću se potruditi biti maksimalno kratak iz jednostavnog razloga što često u ovoj sabornici svjedočimo raspravama, a čini mi se da je i ova replika zadnja bila na razini antropološke regresije, da se neprestano vraćamo na nešto što je netko učinio da bi se odmakli od teme rasprave. Mi pred sobom imamo izvješće HAZU i to je ono izvješće koje je zasnovano na načelima progresa i nade. Dakle potpuno suprotno svim ovim regresijama, pogotovo antropološkim regresijama. Izvješće o radu HAZU za 2015. godinu, to izvješće ima jedan neskriveni informacijski paket u kojem saznajemo o mnogim aktivnostima ove institucije, ali u isto vrijeme sadrži jedan skriveni hermeneutički potencijal koji bi najbolje mogao prikazati jednostavnošću riječima upravo tajnika akademika Rudana koji je rekao da je ovo izvješće

stvarnost s kojom se susrećemo i stvarnost koja nam je ovim izvješćem posredovana je stvarnost uistinu jedne iznimne aktivnosti, a ta aktivnosti, a ta aktivnost se naziva logoiziranje svijeta. Svijet se pokušava učiniti smislen i ta smislenost svijeta se čini vidljivim samo univerzalnim govorom. Jedini univerzalni govor u ovom našem kozmosu je govor znanosti i govor umjetnosti. kozmosu je govor znanosti i govor umjetnosti. HAZU zahvaljujući svom znanstvenom diskursu zahvaljujući tome što traži svugdje zakonitost uma ili s druge strane ukoliko se radi o ovom umjetničkom geniju koji pokušava estetizirati ovaj naš svijet u kojem mi živimo i tako ovaj prostor i ovo vrijeme učiniti vrijednim, da čovjek napokon dođe do jedne nove dimenzije, da ne bude biće koje je pokošeno i uniženo različitim silnicama regresivnog nego da uistinu bude životnik, da bude živo biće i da ga pokušamo pokušamo makar dok traje ova rasprava i rasprava o ovom izvješću promatrati kao biće koje ima životne potencijale. što je iznimno značajno nema one nekakve normativne komparacije u smislu da se kaže tko je tu najzaslužniji. Čitav rad HAZU se promatra i postignuća koja je ova ustanova postigla, promatra se kao rezultat rada i rezultat djelatnosti svih zaposlenika. Prvi put se susrećemo i s tim zajedništvom koje bi trebalo uprizoriti ono što se naziva ljudskim. što se naziva ljudskim. HAZU čuli smo, vidjeli smo, znamo da ima mnoge unutarnje organizacijske strukture od razreda, odbora, vijeća, muzejskih jedinica, knjižnice, knjižnice, arboretuma dakle sve je to potrebno. Zbog čega? Zbog toga da bi se ta univerzalna vrijednost znanstvenog i univerzalna vrijednost umjetničkog uprizorila u onoj konkretnoj mogućnosti. To je upravo ono što je svijetu potrebno, ne deklarativna mogućnost nego konkretna mogućnost. Naši akademici su taj prostor da se manifestira konkretna mogućnost vidjeli u čak 471 događanju u 2015. godini i to je iznimno pohvalno. Dakle to nije akademija koja se odmakla od svijeta nego akademija koja živi u svijetu. Razlog ovom je sasvim jednostavan. Da bi netko bio znanstvenik, da bi netko bio umjetnik treba napustiti pseudo religijski element, a to je onaj da nekog spašava ili da nekog upropaštava. To nekako priliči nama političarima, da zastupamo pseudo religijski diskurs da hoćemo sve odmah i sada i da želimo vidjeti koji su naši rezultati. A ako želimo sve odmah i sada onda često moramo i uništiti ono prethodno. U znanosti i umjetnosti vrijedi sasvim drugačija zakonitost. Netko je znanstvenik i neko je umjetnik ukoliko prihvaća ono tradicijsko i kontinuitet. Zahvaljujući HAZU ovaj naš prostor, dakle ovo u jezičnom i prostornom smislu nipošto nacionalnom imamo priliku da nešto hrvatsko uđe u kontinuitet tog univerzalnog civilizacijskog logosa, da se nastavimo i povežemo, nadovežemo na znanstvene rezultate i na tu kreativnost umjetničkog genija. Ukoliko ovo izvješće opet želimo promatrati u tom kontinuitetu sjetio bih se samo Pitagore primjerice, koji razlikuje trostruku razinu, razinu pojave, razinu onoga što se u pojavi pojavljuje, onoga kome ili čemu se pojava pojavljuje. Dakle, ako promatramo samo pojavu, imamo ovo izvješće. To je nekakav materijal i za ljude koji čitav svoj život baziraju na modelu intelektualne uštede oni će se zadovoljiti samo tim što su mu osjetila posredovala. To je pojava. Oni koji traže nekakvu dubinu, a to su i naši akademici, oni traže što se to u pojavi pojavljuje. A u pojavi pojavljuje se jedan magičan svijet znanstvenosti, zakona, umjetnosti i kreativnosti. I konačno, kome ili čemu se ova pojava pojavljuje, a očito se ona može pojaviti samo ljudima koji su životnici odnosno ljudima koji su osjetljivi za diskurs znanstvenosti i za snagu umjetnosti. Ovo su najkraće rečeno razlozi zbog čega Klub MOST-a prihvaća ovo izvješće, prihvaća ga s radošću i političkom ljudskom radošću i zahvaljujemo se Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti što sprječava da naše djelovanje bude djelovanje kapitulanata pred logosom. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Davor Romić. Izvolite. **Romić, Davor (MOST)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Hvala lijepa akademiče. Gospodine Vučetiću, evo vi ste sve tako lijepo rekli o akademiji čime se ja u potpunosti priključujem, ali ipak bih htio reći jednu vrlo važnu rečenicu, a ona je na neki način i već ukazana u riječi gospodina saborskog zastupnika gospodina Jovanovića. Naime, svjedočimo jednom velikom djelu koje je akademija napravila, a to su hrvatsko prirodno bogatstvo, na kojem je radilo 46 znanstvenika i obznanjeno na jednom mjestu, inventura svega onoga što mi u Republici Hrvatskoj imamo. Evo mi smo isto tako htjeli i doprinijeti budući saborski odbor i pojedini saborski odbori raspolažu sa tim blagom. Tako unutar našeg odbora su aktivnosti vezane za zemljište, poljoprivredno zemljište, za šume, šumsko zemljište, za vode i donijeli smo odluku i pokrenuli već aktivnosti da ćemo organizirati jednu tematsku sjednicu koja će upravo biti posvećena ovom segmentu. Stoga bez obzira što je izvješće u ovom trenutku pozitivna ocjena od Kluba zastupnika MOST-a, ja bih želio na neki način da nećemo stati na ovim aktivnostima. Znamo da je akademija iznimno aktivna, ali i Sabor na ovom mjestu mora na neki način kao ustanova dati doprinos aktivnostima i povezati i jedno i drugo, znači i akademija i Sabor, kako bi istakli sve naše vrijednosti koje imamo, a u našem društvu i našoj državi imamo velike vrijednosti. Vaše mišljenje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Romiću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem profesoru Romiću. To je upravo opet jedan primjer na koji način se stvaraju te konkretne mogućnosti. U znanosti i u radu akademije nikad nema stajanja i mnoštvo je perspektiva. I upravo s te perspektive ja vidim i mogućnost da na tome baziramo i da formiramo nadu. Svakako ovaj Sabor kao zakonodavno tijelo i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao ono najvrjednije što imamo s područja ove logoičnosti znanstvene i umjetničke, imaju i određeni zadatak i to civilizacijski, ljudski. On se sastoji najkraće rečeno: Ne smijete nikad nipošto stati! **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Vučetiću. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi se za raspravu javio uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Nije nazočan. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu javio uvaženi kolega Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedavajući. Pa javio sam se za pojedinačnu raspravu iako sam većim dijelom sve što sam želio reći rekao u ime kluba, ali ovo je zaista moj osobni stav, a govorim ga zbog materijala koji smo svi kao saborski zastupnici dobili u svoje pretince. Tako kroz ovaj materijal koji se zove Prilozi za raspravu u cjelovitoj kurikularnoj reformi, a završetku potpisuje ga predsjednik Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Vladimir Paar. Dakle, moram reći da izražavam žaljenje što je uopće jedan ovakav dokument koji više liči pamfletu nego ozbiljnom materijalu nastao u izdanju Sveučilišta u Zagrebu. Radi se o ljudima koji su dobrim dijelom izmanipulirani od osobe koja je javno lagala, lažno se predstavljala, čak pisala plagijate i tim plagijatima se javljala na raspravu o kurikularnoj reformi. Dakle, ja vas kolegice i kolege, moram podsjetiti da je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je usvojio Hrvatski sabor nastala na smjernicama koje je izradila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Dakle, želeći da obrazovanje u Hrvatskoj krene od baze koju će izgraditi tijelo koje je neovisno, nadstranačko, natpolitičko, taj posao je povjeren Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i temeljem tih smjernica izrađena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije iz koje je proizašla i kurikularna reforma, cjelovita kurikularna reforma, a jedan od predvodnika stalnih napada i na strategiju i na kurikularnu reformu potpuno je neutemeljeno na način pamfleta, plagijata, upravo je Vladimir Paar. I za zbog toga izražavam negodovanje što smo ovakav materijal bez ikakvog obrazloženja dobili na saborske klupe jer se radi o pamfletu koji nije cjelovit i koji uopće ne govori na kritički način kako inače radi akademija o jednom od temeljnih problema hrvatskog društva. Dakle, neovisno, stručno, lišeno osobnih taština, jala i plagiranja. Hvala lijepo. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo moram reći da me rastužila ova konstatacija gospodina Jovanovića. Smatram da je gospodin Paar jako puno doprinio kritičkom osvrtu na samu kurikularnu reformu i sam sam pročitao dio ove knjige i recenzija njihovih, tako da gospodine Jovanoviću, Mislim da morate biti više otvoreniji za kritiku, za jednu otvorenu raspravu a ne samo za jednoumlje. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marinu Škiboli na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Jovanović. Izvolite. Kolega Škibola, u ovoj sabornici svatko može reći svoj stav i ja sam i naglasio da je to moj osobni stav, stav koji proizlazi na temelju onog što sam čitao iz radova gospodina Paara kada je reforma u pitanju i svega što je izjavljivao da se javio na natječaj, nije se javio, iz materijala koje je poslao, koje je prepisao, iz materijala koji je bio na raspravi u Srbiji, dakle plagirao je i kao takav je nedostojan svega onog što HAZU dana znači bez obzira na sve ono korisno što je prije toga radio u svom dugom i plodnom radnom vijeku. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega, potpredsjednik Sabora akademik Željko Reiner. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Jovanović, prvo držim da je neprimjereno opet kako se razgovarate i kako govorite o jednom akademiku koji nije još ovdje ni prisutan da se može obraniti od difamacija, od optužbi itd.. Ono što ste rekli je faktografski točno, naravno mi smo svi prihvatili strategiju. Međutim da li ta i takva kurikulska reforma, kakva je bila zamišljena je uistinu točni slijed onoga što smo prihvatili, to je otvoreno pitanje o tom pitanju ne samo da mogu nego moraju diskutirati što je moguće širi krug ljudi koji su uključeni u obrazovanje i odgoj. Naravno da se s nekim stvarima, ljudi neki će složiti, neki se neće složiti. Akademija je opet svojom izjavom u 2015. definirala što misli o provedbi Reforme obrazovanja, ona u to bila uključena ali mislim da je potpuno neprimjereno kritizirati drugačija mišljenja od onih koje možda vi imate. Pa upravo u razmjeni mišljenja će se iskristalizirati vjerojatno ono što je najbolje i najprimjerenije za hrvatski školski sustav, bilo visokoškolski, srednjoškolski, bilo osnovnoškolski. Ja ne vidim potrebe za jednu isključivost i za odbacivanje bilo kakvih drugačijih razmišljanja pa bila i ona kritička kao što je ovo ovdje na koje se vi referirate. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Reineru na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Jovanović. Izvolite. kolega Reiner ja se slažem s vama, dakle potrebna su različita mišljenja da iz tih različitih mišljenja dobijemo najkvalitetnije rješenje. Iz tog razloga sam u nekoliko navrata kroz institut zastupničkih pitanja pisanim putem prošlu Vladu gospodina Oreškovića, bivšeg ministra Šustara pitao kada ćemo napokon dobiti da vidimo što se učinilo kroz povjerenstvo za praćenje provedbe Strategije razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije. Sve je to izrađeno, međutim nikada nije došlo niti do saborskih klupa jer je jednostavno projekt zaustavljen. Nažalost, kurikularna reforma je mrtva, kao što sam rekao nekoliko puta, ponoviti ću to i danas a jedan koji se snažno zalagao za to bio je upravo akademik Paar. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Jovanoviću na odgovoru. Sljedeći se za raspravu prijavio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući gospodine Milijan Brkić. Pa eto, tema je danas HAZU. Mislio sam ovu temu preskočiti međutim dok sam sjedao ovdje u saborskim klupama primio sam poruku od jednog mladog čovjeka koji me je upitao kada će u Saboru biti rasprava o tome kako da mladi ljudi nađu posao u ovoj zemlji, kako da imaju normalnu plaću i kako da se zaustavi iseljavanje mladih iz zemlje. Mene zanima koliko je znanstvenih radova u HAZU napravljeno na temu kako recimo riješiti problem nezaposlenosti među mladima, kako riješiti problem niskih plaća ili kako zaustaviti bijeg mladih ljudi iz zemlje. Dame i gospodo koliko takvih radova je HAZU napravila? Ja se bojim niti jedan. A zašto? Zato jer se ne bavi centralnim pitanjima našeg društva. Oni šute, akademici šute, šute već 25 godina na svo ovo zlo koje se događa našoj državi a trebali bi vikati oni prvi jer za razliku od ljudi koji mogu reći nisam znao i koji imamu opravdanje iako neznanje nije opravdanje ali barem se mogu izvući nisam znao. Što Akademija može reći u svoju obranu? Je li može reći, ne vidimo, ne znamo da mladi ljudi svakog dana napuštaju ovu zemlju, ne znamo da mladi ljudi ne mogu doći do posla? Zašto onda ne kažu, zašto otvoreno ne kažu, neka budu iskreni i neka kažu nije nas briga za to, za nas to nije problem. Već oni šute. Do kada dame i gospodo? I zašto? S kojim ciljem? Politika tih akademika je sramotna. Oni su se odlučili ići niz dlaku režimu, dobili su određena materijalna prava, velike mirovine i baš njih briga za sudbinu našeg naroda. Kada ste čuli da je Akademija znanosti i umjetnosti upozorila na problem kopanja po kontejnerima, toga što ljudi kopaju po smeću? E ona to ne smatra problemom. Jeste li čuli da su govorili o problemu ljudi koji se smrzavaju u redovima pred pučkim kuhinjama? Ne. Akademiju to ne zanima. Jeste ikad čuli akademiju znanosti i umjetnosti da su rekli gledajte problem 360 tisuća blokiranih građana koji su blokirani na 60 milijardi kuna to je problem? Ne, akademija to ne smatra problemom, niti smatra da na znanstveni način treba tome pristupiti. Zašto ne, koje je obrazloženje? Zašto se o tome ne bi raspravljalo, zašto recimo neki od uvaženih akademika ne bi se bavili takvim tipom znanstvenih radova? Koji su uzroci toga što mi u Hrvatskoj imamo male plaće? To je problem za naše građane. Koji su uzroci masovnih blokada u zemlji to akademike ne zanima? Pa ja pitam dame i gospodo što vas u Akademiji znanosti i umjetnosti zanima? Čime se vi bavite, za što vi primate plaću? Da bi pisali o vodozemcima? Recite gospodo molim vas iz HAZU-a apeliram na vas recite hrvatskoj javnosti problemi koji muče hrvatsko hrvatsko društvo nas ne zanimaju, to nije naša briga. Recite to otvoreno jer vas hrvatsko društvo plaća, vas hrvatsko društvo plaća dame i gospodo. Za to da bi vas bilo baš briga za njega. Dame i gospodo uključite mozak ali nemojte ga uključiti samo za sebe i svoje interese. Što društvo ima koristi od vaše pameti ako ju vi koristite samo za sebe? Vi koji imate intelekt, koji imate tu sreću ima ljudi koji ga nemaju, ima ljudi koji ga nemaju, vi ga morate koristit za dobrobit hrvatskog društva. Zato ima predznak, vi niste samo Akademija znanosti i umjetnosti, nego Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, znači vi bi trebali svoj intelekt koristiti za dobrobit hrvatskog društva a na koji način ga koristite, kad ste zadnji put digli svoje glas zbog bilo čega? Čime se vi bavite, svjetonazorom? Kakvim temama? Ljudi u Hrvatskoj imaju egzistencijalne probleme, imamo demografski slom, imamo demografski slom u vidu toga što je pala, znači natalitet je katastrofa, stotine tisuća ljudi izlaze iz zemlje, imamo prisutnu, sveprisutnu mortalizaciju društva. Odite do Osijeka, bio sam tamo neki dan vidio sam prazan grad, vidio sam prazne lokale, bio sam u Mallu u Osijeku dame i gospodo svaki drugi lokal je prazan. Osijek će uskoro izgledati kao grad duhova. Da li to ikoga zanima u akademiji vašoj gospodo? Koliko je radova napravljeno na temu masovnog iseljavanja iz zemlje i koliko rješenja ste predložili da se to zaustavi? Niti jedan, vjerujem niti jedan. Ako griješim molim vas ispravite me, dajte meni na stol ja ću to čitat ako neće 150 drugih kolega, ja ću sam to čitati. Zanima me koje rješenje nudite? Zanima me na koji način taj problem percipirati, koji su njegovi uzroci? Ako vi o tome nećete govoriti ili nesmijete govoriti javno ja ću govoriti. Pa ne mogu dame i gospodo drugi ljudi raditi vaš posao, ne mogu drugi ljudi raditi ono što je vaša zadaća. Shvatite da je društvo mehanizam u kojem svaki član društva ima svoju društvenu ulogu. Ja imam svoju ulogu, vi iz Akademije znanosti i umjetnosti imate svoju. Dame i gospodo, dame i gospodo podsjećate me na ljude iz Isusovog doba koji su živjeli na visokoj nozi tzv. farizeji pismoznanci. Imali su svoje znanje su čuvali za sebe, i koristili su ga samo za svoju korist a narod je propadao oko njih. Isus ih je sve posramio, tako i vi ćete biti posramljeni pred sudom našeg naroda koji u vama umjesto ljudi koji bi trebali brinuti za njegovu budućnost u vama zapravo vidi najobičnije parazite, parazite koji novcem građana žive na visokoj nozi dok oni propadaju, dok oni propadaju. Koliko vas dame i gospodo iz Akademije znanosti i umjetnosti je napravilo znanstvene radove na temu neotplativosti kredita u isključivo kreditnom sustavu s centralnom bankom kao mjenjačnicom i kamo to vodi? Da li vi uopće na otplativost kredita percipirate kao društveni problem? Ne, vas to uopće nije briga. To što se država zadužuje iduće godine za 35 milijardi kuna što to vas briga, pa nije to moj problem. Pa čiji je to problem onda? Mislite da Marića je briga za to? Ja sam ga gledao tu, on, to je jedan činovnik birokrat, on se ponaša kao zaposlenik neke firme, on uopće nema svijest ni nacionalnu ni bilo kakvu drugu o budućnosti svojeg naroda, svoje zemlje. Njega to uopće nije briga. On ima službenog vozača, službeni auto, ima visoku plaću, što ga briga. Dame i gospodo iz akademije malo je vremena ostalo da se društvo probudi nego dođe do njegovog nestanka sa ovih prostora. Molim vas da nešto učinite po tom pitanju i kao odgovorna osoba odnosno kao savjestan pojedinac koji uvaža te sve moguće probleme za razliku od vas koji ih uporno ignorirate nemam savjesti, nemam morala da dignem ruku i kažem ja prihvaćam ovo izvješće, prihvaćam vaš rad jer ga ne prihvaćam, a vjerujte mi da ga ni većina hrvatskog naroda ne prihvaća ali vidjet ćete kada bude glasanje ti isti kojima služite, ti isti za čiji interes radite, ti isti kojima odgovara vaš rad odnosno nerad dići će ruku za vas. Izvješće će biti prihvaćeno. Ali javnost vaš rad ne prihvaća. Javnost je razočarana vašom šutnjom, ignoriranjem i zatvaranjem očiju pred očitim problemima. Koliko ste redova napravili na temu deložacija građana koji ostaju bez ičega? Niti jedan, vas to uopće nije briga. Živite u paralelnom svemiru dame i gospodo u akademiji tamo. Svako dobro. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom Ivanu Pernaru na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Pernar, evo mi smo zadnjih tjedana raspravljali o Imunološkom zavodu. Mislim da postoji i na akademiji Zavod za imunologiju. Mi dobivamo informacije da su u Imunološkom zavodu još uvijek postoje uvjeti da se naprave vrhunski krvni pripravci od krvi hrvatskih građana, a evo informacije koje dobivamo ovih dana da se recimo u bolnici u Vinogradskoj daju krvni pripravci proizvedeni u Srbiji. Navodno su problem čokoladice, evo ali krv nije. Međutim, također se krvni pripravci prodaju iz Koreje, a postoji i informacija da neki krvni pripravci dolaze čak iz Afrike. U pitanju je naravno koji će biti čim jeftinije. Ja ne znam, također bih volio da mi odgovori netko iz akademije, postoje indicije da se broj oboljelih od HIV-a i hepatitisa u Hrvatskoj povećava. Da li je to zbog krvnih pripravaka loših koje uvozimo, a trebali bismo ih sami proizvoditi ili je to možda nekakva tendencija koja općenito postoji u Europi? Dakle, mi imamo svjetsku slavu, tradiciju koju smo stekli u povijesti, a što činimo da tu slavu očuvamo i da na njoj nešto pametno dalje gradimo. Pitanje stečaja Imunološkog zavoda pitanje je dana, a nismo primijetili da je poduzet ni jedan konkretni korak da bi se nakon višegodišnje agonije stanje u ovom jednom od najvrjednijih hrvatskih ustanova na bilo koji način (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Gospodine Bunjac, slušao sam vaše pitanje. I ja zapravo znam da ovaj problem o kojem ste govorili problem nestanka svake da tako kažem razvijene proizvodnje našu akademiju uopće ne zanima. Ali evo vam jedan primjer koji bi mogao zanimati. Hrvatski zavod za zapošljavanje nabavlja uredske stolice i plaća ih 4000 kn po komadu. Pazite uvjeti iz natječaja. Treba nam zvjezdano aluminijsko postolje, sinkrono podešavanje, antišok sustav lumbalna potpora. Eto gospodine Bunjac, takve stvari muče ljude u Zavodu za zapošljavanje. Takve stvari, a vidi cijela javnost da je to sve farsa, da se zapravo pljačka državu i narod i na kraju krajeva da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti o svim društvenim relevantnim problemima o sveprisutnoj korupciji šuti. Do kada? S kojim ciljem? Zašto mladi ljudi moraju odlaziti iz ove zemlje? Jeste ikada taj fenomen išli proučavati tamo. Imate glave, stanite na kup, vas koliko ima tamo, okrugli stol napravite. Vas boli đon. Vaš uopće nije briga. I gospodine Bunjac, treba na sav glas vikati, imate još 30 sekundi da se za raspravu prijavite. Mislim da je prekasno. Ali mislim da bi svi ovdje 151 zastupnik trebao u jedan glas vikat na njih i pitat ljudi pa šta vi tamo radite odnosno ne radite. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani gospodine dopredsjedniče, uvaženi kolega Pernar. Vaša je sreća da vaš više nitko ne shvaća ozbiljno. Međutim, koliko god vas nitko ne shvaća ozbiljno vi i dalje pokušate onako pretjerati da ipak izazovete reakcije i uglavnom uspijevate u tome. ovdje, vidi se temeljno nepoznavanje teme o kojoj govorite, koje je zapravo u više-manje svakoj raspravi očito. Ali vi imate potrebu govoriti na sve teme, pa ste tako govorili o ovoj temi. Inače glavne zadaće akademije utvrđene su u članku 3. Zakona o HZZU i akademija potiče i organizira znanstveni rad, zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost, brine o hrvatskoj kulturnoj baštini, njezinoj afirmaciji u svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, daje prijedloge i mišljenja na unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Drugim riječima, to što vi govorite to je kao da govorite upravi Vodovoda da je velika tv pretplata, kao da nekom činovniku u Zagrebačkom holdingu govorite da američki svemirski program nije u redu. Znači, kada govorite o temi pokušate malo ući, pogledati izvješće. I opet ću vam reći na kraju, vaša je sreća da vas nitko ne shvaća ozbiljno, a sad vi opet pokušate malo privući pozornost. Zahvaljujem uvaženom kolegi Hrvoju Zekanoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Abeceda)** Pa dragi gospodine, vidim ja da vi na te akademike gledate kao na namjensko dobro, kao na veš mašinu koja služi samo za pranje rublja i nema drugu ulogu. Ja vam pokušavam objasniti da je uloga intelektualaca, ljudi koji imaju veći kvocijent inteligencije, koji su pametniji od ostatka društva, a vjerojatno su takvi okupljeni u akademiji, da postoji tzv. društvena odgovornost njihova. Pa nema veze što to nije nužno u njihovom djelokrugu rada. Pa morali biste se time pozabaviti. Zašto? Zato jer ne postoji niti jedna institucija koja se time bavi i nikoga to nije briga. Nikoga to nije briga gospodine a zašto? Zato jer vlast koju vi predstavljate to nije briga, zato jer vlast koju vi predstavljate je dovela do toga. HDZ je taj koji je promijenio Zakon o narodnoj banci '94. i pretvorio u mjenjačnicu. HDZ je taj koji je proveo privatizaciju društvene imovine koja je pripadala narodu, ali ste vi za kunu predavali tu imovinu u ruke vama bliskih ljudi. Osiromašili ste društvo, razvlastili ga, doveli u stanje dužničkog ropstva i onda imate srama da meni koji pokušavam nešto napraviti, koji ukazujem za razliku od vas barem na problem, meni predbacujete i docirate ma šta ti Pernar nemaš pojma, mi smo pametniji od tebe. Da jeste gospodine, pamatniji ste za svoj džep, ali nažalost za društvo ne. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. **Mišić, Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Pernar, ja bih se u puno stvari koje ste vi rekli s vama složio. Pa mi znamo da su da su naši akademici vertikala društva, ta vertikala koja se samo bavi kulturom, bavi znanošću, a ne vidi istina ovaj narod ovih 25 godina, ja bar nisam nigdje pročitao, da ste se posebno vi ustali i rekli pa ljudi ovo nešto ne valja. Ovaj narod je doveden do jednog problema, jedne bijede, a vi lijepo uživate u vašim uredima sjedeć, pisajući i ne izdajući u javnosti i ne kritizirajući pa bilo koju vlas i jednu i drugu i treću. Vi bi to trebali činiti često, vi ste ti ljudi koji imate jedan status koji vas narod poštuje, vjerujem da bi vam i vjerovao, međutim nemate vi tu potrebe. Ljepše je sjediti i šutiti nego izaći i reći nekakve stvari kada se nekome ne bi svidjelo. Mislim da ste se uspavali, da bi se trebali probuditi i malo početi kritizirati sve vlasti i pokušati ovoj državi donijeti nekakvo dobro. nekakvo dobro. Koliko znam i neke akademike izvrsne hrvatske koji su vani, niste ih htjeli primiti ni u Akademsku zajednicu, pa se iz toga pitam da li vam konkurencija treba izvana ili ste vi sami dovoljni sami sebi. Mislim da bi malo morali izaći u javnost i početi kritizirati sve ono što ne valja u ovoj državi. Hvala vam. Hvala kolega Mišić. Pa da, vi ste svojim riječima ukazali na ono što gospodin iz HDZ-a pokušava reći da je vidljivo samo meni. Međutim to vidi cijelo društvo, vide svi osim

neću reći čemu je dobro. A narod? Narod propada i tone. Gospodine iz Akademije znanosti i umjetnosti, prošećite se malo gradom, pogledajte broj prosjaka na ulici, pogledajte broj ljudi koji kopaju po smeću i zapitajte se jeli to problem, društveni ili je to problem pojedinca. Ako je društveni problem, zašto ga ne obradite sa znanstvene strane jer je i sociologija kao znanost o društvu znanost? Ali vas to ne zanima. Vi ste ovdje došli s tim papirima papirima i šta kakve koristi mi imamo od vaših papira i kakve koristi imamo od vaše znanosti? Vaša znanost je pseudo znanost, ona liči na znanost ali nije. Zašto? Zašto? Jer se ne bavi krucijalnim temama. Vi ste jedan dekoracijski ured, kulturni manekeni i kvazi intelektualci jer pravi intelektualci bi govorili istinu o temama koje su bitne za naše društvo u današnje vrijeme, a ne bi se baviti samo stvarima odnosno perifernim pitanjima koje nemaju konkretne primjene i od koje društvo nema nikakve koristi. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru na repliku. S ovime smo iscrpili sve replike.

moram priznati nezanimljivih zadnjih rasprava, pa ću ono što je bilo lijepo reći zadnje, a to je od akademika Reinera, profesora Jovanovića, uvaženog kolege Vučetića i također Jovanovića. Ali ću se najprije osvrnuti na ovo što su s pravom neki rekli da možda ne bi trebalo obratiti na to pažnju. Ali ja ću obratiti na to pažnju što sam liječnik koji sam završio medicinu još 1966. godine i što sam antropolog pa razumijem sve ono što su mnogi ljudi ovdje pričali. Ono što je vrlo interesantno to je da se postavilo pitanje našega Isusa Krista i farizeja, pa bi ja morao reći mladome gospodinu ovdje, da je Isus Krist izjavio jednu rečenicu koja je rekla „Sramite se odvjetnici jer ste oduzeli znanje narodu, onima koji su željeli ući u raj znanja, vi ste zaprijetili, a vi sami u njega nikada nećete ući“. Zašto sam to rekao? Zbog toga što vidim da čovjek nema dovoljno znanja i da bi mu sada ja pojasnio kako akademija o mnogim stvarima govori, reći ću mu da u akademiji djeluje 18 znanstvenih vijeća. U tim znanstvenim vijećima djeluju ne samo članovi HAZU redoviti, dopisni ili članovi suradnici, već stručnjaci iz čitavog niza različitih predmetnosti. To su Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeća za naftu i plin, Znanstveno vijeća za promet, Znanstveno vijeća za pomorstvo, Znanstveno vijeća za energetiku, Znanstveno vijeća za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeća za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, Znanstveno vijeće za prirodno znanstveno istraživanje Jadrana, Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, pravosuđe i vladavinu prava, Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Znanstveno vijeće za istraživalačku infrastrukturu Hrvatske, Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju, Znanstveno vijeće Hrvatska kristalografska zajednica i tek nažalost 17. prosinca 2015. Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo. Žao mi je da ranije bilo osnovano jer onda ova knjiga koju je tiskala naklada u sveučilištu, i to je sveučilišno izdanje, a ne od akademije, možda bi bila nešto drugačija da smo je mi ovdje uzeli. Mi imamo različite ljude u akademiji i ti ljudi predlažu različite stvari. Neki ljudi npr. iz akademije, dvojica, predlažu i predložili su gospođi Predsjednici Republike da se u Hrvatsku vojsku uvede pozdrav: Za Dom spremni! I iz ureda gospođe Predsjednice odlično su odgovorili: To je neozbiljno i na granici provokacije. Ja bih rekao da je to stvarno možda i provokacija jer čovjek koji je to predložio je rođen 1948. godine u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori. Završio je studij na Univerzitetu u Beogradu 1975. godine, završio je magisterij nauka na Univerzitetu u Beogradu 1977. godine, postigao je stupanj doktora nauka na Univerzitetu u Beogradu 1982. godine i onda dolazi nama ovdje i predlaže nam takve stvari. Onaj drugi koji je uz njega to također napravio, je bio član Saveza komunista i sekretar na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Ja kao liječnik shvaćam kolege što znači identifikacija sa agresorom i da su se neki ljudi uistinu uplašili nekih stvari. Ali mi se ne smijemo uplašiti nekih stvari zbog toga jer je akademija još 1997. godine kada je član razreda za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio najveličanstveniji čovjek u ovim prostorima akademik Franjo Tuđman. I na prijedlog toga razreda u kojem je bio akademik Franjo Tuđman, knjiga Branka Dubravice „Vojska antifašističke Hrvatske“ dobila je nagradu Hrvatske akademije. Prema tome, mi smo kolege dovoljni rekli o nekim stvarima. Sada dalje s obzirom na neznanje, moram priznati da je mladi kolega me jako iznenadio jer vidim da nema pojma. Akademija je kroz nekoliko godina objavila nakladnički niz koji se zove „Modernizacija prava“. I sad ću vam pročitati naslove tih knjiga: „Strategija reforme pravosudnog sustava“, „Reforma hrvatske državne uprave“, „Nacionalni program suzbijanja korupcije“, „Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja“, „Reforma pravnog obrazovanja“, „Modernizacija hrvatskog stvarnog prava“, „Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji“, „Ograničenje suverenosti i afirmacija državnosti“, „Građanskopravna odgovornost u medicini“, „Hrvatska država i uprava stanje i perspektive“, „Hrvatsko upravno sudovanje de lege lata i de lege ferenta“, „Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava“, obljetnica Ustava Republike Hrvatske“, „Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum“, „Oblici demokracije“, „Republika Hrvatska u Europskoj uniji, Ustavi i demokracija strani utjecaji i domaći odgovori, „Vrijednosti suvremenog društva Hrvatske u 21. stoljeću“, „Hrvatski pravni sustav“ Ustavna demokracija i odgovornost, „Jezik u pravu“, „Intelektualno pravo i sveučilište“, „Profil hrvatskog kaznenog zakonodavstva“, „Hrvatsko insolvencijsko pravo“, „Konstitucionalizacija demokratske politike“, „Novo uređenje obiteljskih odnosa“, „Upravno-pravna zaštita okoliša“, „Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske“, „Pravna zaštita šuma“, „Zaštita potrošača u Hrvatskoj“, „Pravna zaštita tla“, „Pravo na dom“, „Pravna zaštita voda“, „Zaštita intelektualnog vlasništva“ te „Pravna zaštita prostora“. Ja bih molio ovog mladog gospodina zastupnika u Hrvatskom saboru, vidim da su ga građani Republike Hrvatske izabrali, prema tome imaju povjerenja u njegove intelektualne sposobnosti i ja sam siguran da će on budući da se sve ove knjige nalaze u u knjižnici Sabora Republike Hrvatske da će on odmah, vidim da je pobjegao, nakon ovoga zastanka i ovoga zasjedanja otići u knjižnicu Hrvatskog sabora, zamoliti da mu ovih 30 knjiga daju i da će ih proučiti. Vjerujem da će učiti, učiti, učiti i samo učiti jer takvo je vrijeme vidim još uvijek, i da će onda doći sa nekim drugim rezultatima. Mislim da je postavio neka pitanja koja su me rastužila. Rastužila su me stoga što sam vidio da u Hrvatskom saboru čak sjede ljudi koji ne znaju što je akademija. Kada je moj sin, sinčić, moj sinčić je bio mali i pitao me: Tata, što je to akademija. Ja sam rekao: Sinčiću, sinčiće moj, dođi sa mnom. Uzeo sam sinčića za ruku i odveo sam ga u dvije institucije, u modernu galeriju na uglu Hebrangove ulice i odveo sam ga u palaču, u hram kulture hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske i pokazao sam mu i rekao: Sinčiću, gledaj, ovdje je ploča krsni list Hrvata. To je Bašćanska ploča. Kraljica Elizabeta kad je došla u akademiju ostala je izbezumljena, rekla je: Pa to je čak stotinu godina prije Magne Carte. Točno, to je stotinu godina prije Magne Carte. Jer mi Hrvati i mi koji živimo u ovim prostorima slijednici smo hrvatskog srednjovjekovnog tropismena naše glagoljice, naše hrvatske ćirilice ili bosančiće i našeg latinskog pisma. I mi smo zahvaljujući i glagoljici i hrvatskoj ćirilici i latinici, zahvaljujući Gutenbergovoj galaksiji proširili naš jezik, naša tri jezika, hrvatska jezika, čakavski, kajkavski i štokavski Gutenbergovom galaksijom. Mi znademo što je pisana riječ. I gospodin bi trebao uzeti ove knjige i trebao bi učiti, učiti i samo učiti. S druge pak strane, blokirani računi i sve ostalo, kolege to sve tu piše. Neka gospoda koja o tome ne znaju baš puno ili znaju jako malo neka uzmu i neka uče. Što se tiče kolegice Ivice Mišića izvana, a nema ni njega, pobjegao čovjek, šta mogu, šteta je da ne slušaju koji puta i relativno dobre riječi od malo starijih članova akademije jer ima u akademiji sada i puno mladih članova. On govori znanstvenici izvana. Koji znanstvenici izvana? Pa moj nećak Igor Rudan, profesor globalnog zdravlja na sveučilištu u Edinburgu član je Royal society of Edinburgh, izabran pred 5, 6 mjeseci kao jedini poslije Ruđer Boškovića Hrvat u tome. I nikada ne piše po novinama da bi želio biti član HAZU jer naš član može biti samo čovjek koji stalno živi i koji je stalno zaposlen ovdje. Svi oni koji izmišljaju različite lijekove, pa ćemo živjeti 154 godine itd., to su sve nekada bili veličanstveni znanstvenici a sada je već njihovo vrijeme prošlo. Ali oni su članovi zemlje u kojoj žive a to je npr. Francuska i članovi su Francuske akademije znanosti koja je stara 350 godina. Mi jadni zapušteni narod, naša Akademija je tek stara 155 godina. Prema tome, kuda nam se naguravaju izvana? Zašto nisu tu ostali i tu radili? Ovdje ima puno ljudi koji ovdje rade i zaslužuju da budu članovi naše Akademije. Ako radiš vani neka te i vani nagrade. A ovaj čovjek za kojega gospodin Mišić kaže veliki itd., pa on je čak i izabran za dopisnog člana naše Akademije prema tome član je Akademije. Znači to nije potrebno kolege da se uopće raspravlja. Evo ja ću sada završiti gospodine potpredsjedniče Sabora. Želio bih samo vam se najljepše zahvaliti i vama gospodine uvaženi kolega akademiče Reiner koji ste fantastično prikazali ono sa čim sam vas ja bio opteretio strašno u vrijeme onog našeg odbora, trajalo je preko 1 sata zato sam ovdje bio jako kratak. Kolega Jovanović, hvala vam najljepša jer ste stvarno ukazSli na mnoge velike stvari koje naša Akademija, HAZU radi i skrenuli ste pažnju na hrvatska prirodna bogatstva. Biti ćemo svakako u prilici da to prezentiramo svima i čak svim članovima Hrvatskoga sabora. Kolegi Vučetiću, morao bih priznati da me je kao antropologa strašno, strašno pogodio, kaže antropološka regresija kada je netko ovdje govorio, pogodio me u srce i naprosto sam se naježio. Naježio sam se zbog toga što je rekao da Akademija, naša Akademija živi u svijetu u univerzalnom, civilizacijskom ljudskom prostoru i hvala vam na tome. Kolega Branimir Bunjac, a šta da vam kažem? Moram vam kazati da je ovo bilo, vrlo, vrlo žalosno, reći ću da ne upotrijebim nešto drugo što ste kazali s obzirom na citiranost i objavljivanje. Vidim da ne znate o čemu govorite. Gospodin Steven Chu koji je inače dobitnik 2007. godine Nobelove nagrade, on je bio ministar energetike u vladi SAD-a. I tom trenutku dok I tom trenutku dok je bio ministar energetike u Vladi SADA objavio je preko 40 znanstvenih radova u različitim časopisima. Meni je žao što naš gospodin profesor Jovanović, naš bivši ministar isto nije objavio 40 znanstvenih radova, 10 bi mu ih ja odmah objavio u časopisu Collegium Antropologicum jer sve ono što je radio i što objavljuje je odlično. Prema tome, kolega Bunjac, pazite što, informacije koje upotrebljavate, iznosite i sa čime pokušavate umanjiti ono što HAZU znači pokušavate umanjiti ono što HAZU znači ovome narodu, svim građanima RH a ponosan sam naročito Romima u RH jer mi smo prva Akademija na svijetu gdje i uz predivnu našu himnu Lijepa naša domovina bila i odsvirana odsvirana himna romskoga naroda. Prema tome, budite ponosni na svoju Akademiju a nemojmo mi tu dolaziti sa nekakvim ovakvim, oprostite što ću reći, neprimjerenim komentarima. Gospođe i gospodo, hvala vam na svemu i ne brinite, Akademija će i sljedećih godina obavljati onu zadaću koju joj je Strossmayer namijenio da bi se osnovala institucija kako bi se jedan zapušteni narod stvarno priveo onome čemu je potrebno jer nema slobode bez prosvjećenog naroda. Zato je kurikulna reforma izuzetno značajna a onda nam ljudi neće izlaziti iz ove zemlje. A što se tiče svih onih pravnih pitanja itd. neka kolega koji je postavio pitanje uzme odmah sada popis gore, neka ponese te knjige i neka ih čita preko blagdana. Želim vam u ime svih članova HAZU sve najbolje. Hvala. (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Rudan, nisam impresioniran sa vašim izlaganjem. Vi tvrdite da imate znanja i tolike akademije na svijetu imaju znanja zašto te akademije nisu spriječile sve užase ovoga svijeta koje smo gledali u zadnje vrijeme, zašto nisu spriječile genocide u mnogim državama, zašto nisu spriječile holokaust, zašto nisu spriječile sve ove ratove koje gledamo zadnjih godina kad imaju znanje? Čemu služi to vaše znanje? Za proizvodnju oružja, smrti, zagađivanje prirode, uništavanje životinjskih vrsta i prirode? Zbog čega vi kad već imate Odbor za okoliš niste nešto poduzeli oko zagađenja u Slavonskom Brodu, zašto niste poduzeli nešto oko bušenja Jadrana? Kad štitite navodno ljudska prava i imate veliko znanje zašto ne poduzmete nešto oko pitanja deložacija, oko blokada računa? Zbog čega danas predsjednik Sabora govori da ćemo mi ovdje raspravljati o tome što se dogodilo u 2. Svjetskom ratu i u Domovinskom ratu? Pa zar ćemo mi pokraj vas živih i zdravih o tome raspravljati? Vi mislite da mi imamo veće znanje o tome nego vi? Što ste čekali 70 godina da niste rekli šta se dogodilo u vrijeme 2. Svjetskog rata? Pročitajte radove koji su i objavljivani u bivšoj Jugoslaviji. To je sve bačeno na smeće jer su tamo pisane neistine i gluposti, antihrvatske, to je radila vaša akademija. Pročitajte, nemojte sad se tu skrivati, jer to radite i danas. Recite nam istinu, ozdravite ovo društvo.

na mnoga pitanja smo odgovorili ali na vama je gospodo upravo na vama kolega Bunjac i svima onima koji ne znaju o čemu se radi da postavite pitanja i da ih riješite. Sabor je mjesto gdje se donose rješenja. Mi smo vam na to ukazali. Ako ste sposobni shvatiti ono što smo vam poručili sve je u redu, ako niste vjerujem da vas hrvatski narod više slijedećeg puta neće izabrati na ovu časnu funkciju koju bi morali obavljati. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. S time zaključujem raspravu. Zahvaljujem glavnom tajniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademiku Pavlu Rudanu. A glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.